Уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Заседанието беше възобновено и дискусията беше прекратена. Доколкото господин Ибрямов беше записан за изказване, към него ще направя компромис. Господин Ибрямов, искате ли думата за изказване?

Благодаря Ви, господин Председател. Процедурата ми е по начина на водене заради факта, че Вие взехте думата на моя колега господин Христо Гаджев. Господин Председател, аз не мога да разбера как си представяте дискусията по тази точка различно от това да дискутираме какво е вършил народният представител, който подава оставката, докато е бил народен представител; каква е причината за неговото оттегляне; дали има конфликт на интереси и дали има нещо скандално във всичко това? Аз не мога да разбера какво друго можем да дискутираме? Как се натискат копчетата – зеленото, червеното? Какво друго можем да дискутираме? Има широкоскроени хора и тясноскроени хора. Да се води заседание на парламента означава да си широкоскроен човек. Човек, който вижда, чува аргументи, изслушва опозицията, пази някакъв баланс. А не човек, който буквално на всяко изказване от 20-ата от 20-ата секунда започва да пита: това по темата ли е, не е ли по темата? Темата беше оставката на един народен представител. Скандалното в случая с този народен представител е, че докато е бил народен представител, той, който е гласувал

нещото, което моят колега господин Гаджев искаше да каже. Нямаше никаква причина да му отнемате думата. Молбата ми към Вас е в оставащото време на този парламент, колкото и да е то – подходете малко по-естествено и

Явно темата е изключително важна. Сама по себе си погледната, когато има заявено желание на народен представител да напусне Народното събрание, при положение че преди това, преди няколко месеца, се е клел в Конституцията, че ще изпълнява и ще се подчинява на законите на страната, защото такава е волята на избирателите, които го изпращат в Народното събрание, е съвсем друга. Разбира се, актът може и да не се коментира. Колегата има желание и би трябвало ние да гласуваме и да го освободим. Но тук опираме, уважаеми госпожи и господа народни представители, до самата отговорност. До отговорността един народен представител, бидейки избран с гласовете на българските граждани, които той представлява в това Народно събрание – коя е причината той да се откаже? Може да са няколко. Може да са лични. Може да е семейна трагедия. Но по всичко личи, защото господин Тошко Йорданов излезе на тази трибуна и каза: „Ние ще следим много внимателно неговото развитие“, тоест вкара подтекст в самото изказване, че той напуска не по собствено желание, а защото му е предложена някаква друга служба, длъжност. Ще видим. Правя коментар. Излезе господин Настимир Ананиев, разбира се, благодари за добрата работа на колегата. Нямам нищо срещу личните качества на господин Гвоздейков, но от неговото изказване стана така ясно, че най-вероятно ще заеме новата длъжност – да изпълнява директорската длъжност в новата структура ХЕМС. Ще видим. Ще разберем. Но когато един народен представител, без да се обоснове най малкото коя е причината – може и да не го направи влизайки в Народното събрание, поема отговорност пред народните представители и най-вече пред обществото. Той няма право да заема никаква друга длъжност, да не говорим за и така нататък, защото това е бягане от самата отговорност да изпълняваш своите задължения като народен представител. И стигам до същността, ако един български народен представител, тежестта на един мандат е близо 10 – 11 хиляди гласоподаватели, заемайки новата длъжност, Вие ще отговаряте за сигурността на целия български народ, за това да имате адекватни реакции в онези моменти, които изискват спешна помощ. Пак казвам, това са само предположения. Но моята молба наистина е към колегата, ако има достойнство, чест, защото говорим за политиците на бъдещето да излезе и да обоснове своя мотив да напусне Народното събрание. Но съм приятно изненадан от неговите коментари, които той е направил във връзка с новата агенция, която ще се структурира. Да, може би беше редно колегата да напусне Народното събрание много по-рано, преди изобщо да бъде обявена обществената поръчка. Чухме от професор Балтов, че е обявена обществена поръчка за закупуване на нови шест спешни медицински хеликоптера. Тепърва трябва да се структурира новият авиационен център, който да командва тези спешни линейки, да кажа, за спасяването на човешки животи. Но тук възникват няколко въпроса самият колега Гвоздейков е коментирал, че Координационният център ще бъде в София. Хубаво е да знаем дали е изграден или не?

Самият колега казва, че ще бъде сформиран нов щаб, който ще оформи Закона за гражданското въздухоплаване, но има определени стандарти, има определени протоколи за спешна помощ. Те дали са преведени в готовност? Има много въпроси, които изискват не само спешни, а адекватни отговори. Затова моята молба и взех изказването си от трибуната, за да отправя молба към колегата, нищо лично към неговите качества. Наистина да излезе да обоснове своята мотивация да напусне Народното събрание. Добре се е справял явно със задачата си като народен представител. Бил е активен в Комисията по транспорт. Но все пак, за да не остане убеждението, че той наистина напуска поста на народен представител, за да отиде на по-топъл пост в държавната администрация, и все пак българските граждани да останат удовлетворени от неговата дейност като народен представител моята молба към него е да излезе и да обоснове

каква чест и какво достойнство може да има един човек, който обвинява друг човек в нещо, което той доказано е направил? Пак ще го повторя. Каква чест и какво достойнство може да има един човек, който обвинява друг човек в нещо, което той доказано е направил? За какво говоря? Имаше обвинение, че се трудоустрояват определени хора. Може ли да обясните на залата и на обществеността – в Четиридесет и четвъртото народно събрание в Комисията по транспорт кой е бил назначен за технически сътрудник? Какво е правил и защо? Аз си направих

Те много добре знаят кои са. Моля да обясните. Даже един от тях е назначен на четири часа. Моля да обясните, когато един човек излиза и обвинява някого в нещо, в което той доказано е направил, каква чест и какво достойнство изразява този акт? Благодаря.

репликата ми е към Вас. В тази зала чухме от почти всички депутати от всички парламентарни групи колко свестен човек и професионалист е господин Гвоздейков. Аз въобще не го подлагам на съмнение това. От друга страна, в тази зала възникнаха основателни съмнения за неособено нулева толерантност към корупцията за това, което следва оттук нататък с този човек, с цялата процедура и с това, което прави правителството в оставка. Това са два факта. За едното няма съмнение. За другото има сериозни по-високопроцентни толеранси към корупцията. Та репликата ми към Вас е: бихте ли помолили господин Гвоздейков да преразгледа решението си, тъй като парламентът има нужда от достойни, качествени професионалисти. Да не оголваме този парламент, дори колкото да е там дълъг, да не го оголваме от качествени професионалисти, тъй като всички го харесваме. Нека да постъпи морално. Да не поставя под съмнение бъдещето си и всичко, което е заложено там, защото медицинските хеликоптери са важни, и да си остане професионалист в Народното събрание, което ние ще приемем с огромно удоволствие. Благодаря.

Благодаря Ви, господин Председател. Господин Ибрямов, Вие зададохте важни въпроси може би с надеждата да провокирате колегата, който е подал оставка, да Ви отговори. Той пази мълчание и не знам дали ще го направи. Но нека да добавя като реплика и към Вас – предполагам, че знаете, и към него самия, и към народното представителство – дали господинът намира за символ на нулевата толерантност към корупцията действащ народен представител от управляващата партия да се яви на конкурс – вече говорихме за него – този конкурс да се проведе, той да бъде класиран на второ място. Впоследствие да получи на концепцията си висока оценка, при условие че конкурсът е проведен на 16 декември, а на 3 февруари на заседание на парламентарната Комисия по транспорт самият господин Гвоздейков, който подава оставка, упражнява парламентарен контрол точно по тази тема за осигуреността с медицински хеликоптери, както и за създаването на това дружество, на министъра на транспорта? Аз съм убедена, че господин Гвоздейков ще мълчи не само до края на заседанието и разглеждането на точката, ами сигурно ще забрави, че е бил народен представител, и единственото, което ще очаква, е просто някъде да се скрие в държавната администрация. Само че това не е ли един грозен и брутален пример за това как продължаваме подмяната, а, господа? Управляващ народен представител се явява на конкурс…

Благодаря, господин Председател. Госпожи и господа народни представители, неприятно е, когато на гърба на даден народен представител се прави политика, но се получава така, когато се създават закони заради един човек или заради човек, когато План за възстановяване се пише в полза на един човек, за да бъде сложен на топлата държавна ясла – така излиза. Но, госпожо Атанасова, аз си направих труда наистина да се запозная отблизо с дейността на колегата – не е много трудно и виждам, че той е бил активен и в телевизионни участия, където е давал обширни интервюта за ХЕМС, но да си запознат колко струват хеликоптерите и колко трябва да бъдат закупени, колко броя ще бъдат платени от Плана за възстановяване и устойчивост и колко ще бъдат по оперативните програми не е достатъчно. Има много добри специалисти в България, които могат нагледно, надълго и с експертиза да ни обяснят какво означава да имаме работеща система, която да координира излитането на тези самолети в рамките на четири-пет минути, с които да бъдат спасени човешки животи, къде трябва да бъдат изградени съответните центрове – ние това искаме. Ако даден човек кандидатства за дадена позиция, трябва да има профил, този профил трябва да отговаря на определени параметри и принципи. Защо? И ние да кажем: да, заслужава си, ще го подкрепим. Но когато в залата останат съмнения, че човек ще заеме пост и се прави позиция за него, това вече е недопустимо. Затова казваме: нека да излезе колегата, да опровергае тези думи, които ние казахме. Това искаме – както го направи госпожа Василева миналата седмица. Колкото до господин Тошко Йорданов, подкрепям Ви в това, което казахте, и ние ще следим с голям интерес развитието на колегата – службата е важна.

когато говорим за народен представител, аз се обърнах към него и не съм го наругал. Но ще завърша: омразата никога не се разпространява чрез знание, уважаеми колеги, разпространява се от невежество. Знанието те прави толерантен – бъди малко по-толерантен към колегите, които не са били по онова време народни представители. Благодаря.

Добре. Обратно становище има ли, колеги? Господин Свиленски. Преди гласуването ще бъде направена проверка. Пак казвам, нека да сме на нивото на Народно събрание, на народни представители. Предстои само едно гласуване по точка за освобождаване на народен представител. Какво ще видят българските зрители – това как натискаме бутоните или какво точно?

Искам да споделя с Вас… Процедурата ми е във връзка с факта, че отлично разбирам, че не мога да взема процедура по прекратяване на дебата (шум и реплики: но ми се иска да Ви споделя, че дори всяка безвкусица би трябвало да има своите граници. Бяха изпълнени всички коронни номера, бяха разказани всички заучени реплики, минато беше буквално отвъд.

Прегласуване. Гласували 178 народни представители: за 53, против 109, въздържали се 16. С това предложението не е прието. Поставям на гласуване изчетения от мен служебно изготвен проект, с който се прекратяват пълномощията на господин Георги Гвоздейков. Гласували

Уважаеми господин Гвоздейков, желая Ви успех в начинанията занапред!

господин Председател, уважаеми колеги! Запазих се от изказване, защото не исках да обидя колегата или да го докача по какъвто и да е начин, защото не се познаваме и вероятно той достойно ще си свърши работата, тук на няколко пъти стана въпрос за тези прочути хеликоптери. Вече една година от миналото правителство до днес, от служебното правителство – 147 милиона по Програмата за възстановяване и развитие за закупуване на седем хеликоптера и целият проект остава в секретност. Това нещо не е минало нито през Здравната комисия, нито през Транспортната комисия, никъде. Аз не мога да разбера кой или коя група от хора движат този проект, защото към момента всичко е обвито в мъгла и всичко мирише жестоко на корупция, каквото и да казвате. И ако всичките 22 закона, които ние предвиждаме да се правят и за които се говори в момента, са точно в тази мъгла, то тогава аз не мога да разбера ние какво ще гласуваме, защото в момента аз смятам, че никой в тази зала не може да ми каже какви ще бъдат, какви хеликоптери се планират, къде са площадките. Това, което аз питам вече една година, е… Така че много искам да знам и господин Председател, да ми кажете: така ли ще продължим и със следващите 22 закона? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИРОСЛАВ ИВАНОВ: Господин Христов, имате право чрез метода на парламентарния контрол да получите отговор на тези въпроси.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Гласувах против, досещате се, не защото имам нещо против личността на господин Гвоздейков, а защото целият дебат около господин Гвоздейков се превърна в един от гвоздеите на Четиридесет и седмото народно събрание и неговата програма, а именно начинът, по който взимаме решения, начинът, по който взимаме решения, които бяха еднакво обидни за всички страни в залата, защото нито беше изяснено има ли конфликт на интереси, или няма, подозрението остана. Човекът може да е светъл лъч на надеждата за българското хеликоптерно бъдеще, но той ще си тръгне от тази зала тръгне от тази зала с едно огорчение, което всички му причинихме поради неспособността ни да общуваме помежду си. Очевидно подозрението за конфликт на интереси остана и дали сме го излъчвали по телевизията или не, това е поредното нещо, което

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Гвоздейков, взимам тази процедура по отрицателен вот, за да подчертая с две линии, че ние от „Движение за права и свободи“ нямаме нищо против. Напротив, симпатичен сте ни, ние имаме адмирации към Вас и Ви пожелаваме: „На добър час!“ Обаче втората причина, поради която взимам тази процедура, е да Ви призова за пореден път: излезте, кажете, оборете или потвърдете всичко, което беше казано тук. Благодаря Ви.

в днешното пленарно заседание остава да проведем гласуване. Беше изчетен и… (Шум и реплики.) Колеги, ако обичате да заемете местата си, Беше представен Проект на решение от Комисията по образованието и науката, който беше изчетен миналата седмица. Ще го изчета отново, за да не стават недоразумения. РЕШЕНИЕ за преобразуване на факултета със седалище в град Велико Търново на Национален военен университет „Васил Левски“ и за изменение на Решението на Народното събрание за преобразуване на

във факултет „Сигурност и отбрана“ и факултет „Логистика и технологии“ със седалища в град Велико Търново. 2. Курсантите и студентите от преобразувания факултет продължават обучението си по специалностите, по които са приети, във факултет „Сигурност и отбрана“ или във факултет „Логистика и технологии“.

думите „три факултета със седалища в гр. Велико Търново, гр. Шумен и гр. Долна Митрополия“ се заменят с „факултет „Сигурност и отбрана“ и факултет „Логистика и технологии“ със седалища в гр. Велико Търново, и факултет със седалище в гр. Шумен“;

Колеги, и тази дискусия беше проведена миналата седмица, в петък. Дискусията беше прекратена и следва да пристъпим към гласуване на четирите проекта.

Преминаваме към гласуване на Законопроекта, внесен от Десислава Атанасова и група народни представители, със сигнатура № 47-254-01-58, внесен на 25 май 2022 г., който също не е подкрепен от водещата Комисия.

водещата Комисия. Гласували 201 народни представители: за 77, против 61, въздържали се 63. С това предложението не е прието. Преминаваме към гласуване на четвъртия Законопроект,

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Бих искал да направя предложение да намалим срока за предложения между първо и второ четене на три дни с оглед на това, че нямаше сериозна дискусия по предложенията на Министерския съвет.

Господин Манол Генов за декларация от парламентарна група – заповядайте. Уважаеми колеги, народни представители, дами и господа! Тол системата на страната ни е сред най-спорните теми в сектора на пътищата и регионалната политика – и за превозвачи, и за властта, и за експертите, и за обществеността. Дойде време тази тема да е интересна и за Сметната палата, и за Агенцията за държавен финансов контрол, и за МВР, и за прокуратурата. Трябва да сме оптимисти и да вярваме, че е близо денят, когато тол системата в България ще стане предмет на работа и за българското правораздаване. Сега ще цитирам две реплики по темата, придобили известност през тези години. „Тол е печатница за пари. Изкарвайте си пари, защо го инвестираме това? Не може само да бъркаме в готовите пари на приходните агенции.“ Познахте ли на кого е това прозрение? Да, познахте – на бившия премиер Бойко Борисов са думите, произнесени от джипа на 27 юни 2019 г., докато се вози по строящата се магистрала „Европа“. В това време бивш регионален министър му приглася от задната седалка. „Най-евтината тол система в Европа имаме“, е друго прозрение на бившия премиер, изпуснато по време на изслушването му в парламента през февруари 2020 г. Същата песен припяваше и една министърка на регионалното развитие дълго след това без значение дали си вярваше, или така ѝ бяха казали. Да, казва, разбира се. След това по инициатива на парламентарната група на „БСП за България“ Четиридесет и четвъртият парламент през декември 2020 г. сезира Сметната палата на Република България с настояване да провери обществените поръчки за изграждане на така наречената тол система. Докладът на Сметната палата по това искане вече е факт и е на вниманието на Народното събрание. От момента на възлагане на тази проверка до днес са се извървели четири правителства и четири парламента. месеца след нашето искане, след толкова време уж нормално функциониране на тол системата, дойде време за истини. Истини, за които в огромната си част народните представители от „БСП за България“, експерти, анализатори, браншови, транспортни организации отдавна алармираха. Затова за хиляди българи новината от Сметната палата, че Агенция „Пътна инфраструктура“ е изхарчила незаконно 118 млн. лв. за поддръжка на тол системата, не е добра. Това се знаеше отдавна. Сред описаните нарушения е фактът, че Пътната агенция е предпочела едва ли случайно процедурата „договаряне без предварително обявление“ вместо изричната законово регламентирана в този случай „открита процедура“. Сметната палата е установила, че тол системата е проектирана и създадена като софтуер с отворен код и на АПИ са предадени изходният програмен код и техническата документация. И именно по тази причина е абсурдно да се приеме, че фирмата „Капш Трафик Солюшънс“ е без конкуренция като изпълнител на дейности за мониторинг и поддръжка на тол системата. Затова и одитът приема, че изборът на процедурата за възлагане на обществената поръчка за тол системата е незаконосъобразен. Последствията за това са незаконно изхарчени държавни милиони, много милиони. Въпросните 118 милиона са били за дейности по проактивен мониторинг, експлоатационна поддръжка и надграждане на тол системата. Изборът на точно тази съмнителна пряка процедура за възлагане, заобикаляйки охотно изричната в случая открита процедура, не е случайно. Но АПИ я оправдава с аргумента, че въпросната фирма „Капш Трафик Солюшънс“ няма конкуренция за изпълнение на поръчката поради – забележете – технически причини. Аргументът, който е представен и пред Сметната палата от страна на АПИ, е, че въпросната фирма е изградила тол системата по предходен договор с Пътната агенция и така би било най-лесно да си продължи с поддръжката и надграждането. Оправданието, че това е било практика и в други европейски страни, увисва, защото това може да се случи единствено когато въпросната фирма е минала през конкретна открита процедура на оферти и е спечелила финала ѝ. Тол-ът е печатница за пари, нали знаете? Странни процедури и договори за правни услуги за милиони левове и още десетина договора отново с директно възлагане на физически лица, свързани с дейностите по изграждането и експлоатацията на тол системата, са в списъка на потвърдени нарушения при одита на Сметната палата. Наглостта за прибиране на апетитни пари е стигнала дотам, че през пряко договаряне и директно възложени договори с физически лица дори не са описвани какви дейности ще се извършват. Има и други абсурди. Отчитат се дейности за разплащания, които въобще не са били договорно възложени. Тол системата е печатница за пари, нали знаете? Няма изненада, дами и господа. За тази съмнителна свобода и щедрост при обезпечаване на старта на тол системата от парламентарната група на „БСП за България“

настоятелните въпроси защо държавата през АПИ директно не събира пътните такси, а това е дадено като апетитен ангажимент на частни оператори; помните ли проваления старт на тол системата; помните ли обещания над милиард годишен приход и реалността от една трета от тях, събрани за една година? Още търсим златната кокошка, която ще снася яйца, за да я впишем в Закона за биологичното разнообразие, но не можем да я намерим. Помните ли как страната ни плати 20 млн. лв. на Световната банка за изготвяне на задание по тол системата? На бившите колеги управляващи може и да им е удобно да се забрави какво каза една тяхна и наша, разбира се, любима министърка – Лиляна Павлова, по темата за тол системата през 2017 г. Просто ще го припомня. Тя казва: „Ние сме заложили така в тръжната документация, че системата да е българска, правата, сорс кодът да е български – на Министерството и на Агенцията, да не се дава в чужди ръце, да не се плащат лицензи, искаме да е наша, българска, с наши права, за да си управляваме. Това са елементи на националната сигурност, така че тук също има един такъв интерес.“ И е била права. Идеалите на националната сигурност, а сега още повече. И още повече трябва да е! Но ГЕРБ добре си знаят в името на какво тази сигурност бе храбро изоставена – в името на едни доста десетки милиони, а те се оказаха в ръцете на чужда фирма, при това давани нееднократно. Намери се оправданието как ние сами не можем да си управляваме тол системата, как нямаме кадри, ключ, код и каквото там си харесате за аргументи. Още един концесионен сюжет, за който от няколко години се алармира, но керванът на управлението нямаше никакво намерение да го прекратява. Заради всичко това цяла една поредица министри на регионалното развитие и шефове на Пътната агенция от управлението до 2021 г. следва скоро да бъдат на вниманието на разследването и да дадат обяснение за злополучно попилените десетки и стотици милиони левове публичен ресурс в сектора на пътните такси. Защото ние от „БСП за България“ вярваме, че е дошло време за истини и носене на истинска отговорност за незаконно раздадени и усвоени държавни средства в тол системата. Време е виновните да се разпознаят от когото трябва, защото отдавна разбрахме, че тол системата, изградена и въведена в експлоатация при това управление, не е нито най-евтината, нито е българска, нито е част от националната сигурност. Но да, оказа се, че е успешно замислена и още по-успешно е реализирана като печатница за пари, за милиони – десетки милиони, в нечии сметки. Колеги, време е за търсене на отговорност. Благодаря.

факт е, че Вие не може да следите всяко едно изказване, направено по даден законопроект, решение или подадена декларация от парламентарна група, дали съдържа неистини или откровени лъжи, но в случая видно имаше такива. Аз само искам да припомня, че от тази парламентарна трибуна – от най-високата трибуна в Република България, е недопустимо да се правят подобни заявки, да се произнасят подобни присъди и тук наистина репликата ми е изцяло към Вас и е по начина на водене – да прекъсвате подобни народни представители. Дори когато правят декларации и произнасят присъди, мисля, че е редно да се намесвате. Наистина те много добре пропуснаха факта, че видите ли, този доклад, за който коментираше колегата Генов, лежеше на

добре поднесени. Аз наистина се извиних, че ще направя това нещо. Отново се обръщам към Вас, с цялото ми уважение, да прекъсвате народни представители, както и мен прекъсвате, както и колегата Свиленски преди малко. Но дори правейки декларация в случая, когато произнасят неистини – откровени закани от тази трибуна,

и свързана с тях поддръжка“ и за допълнение на Закона за ратифициране на международен договор (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“

„Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги4“ и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема и свързана с нея поддръжка

На заседание, проведено на 19 юли 2022 г., Комисията по отбрана разгледа посочения законопроект. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от министър Драгомир Заков. Той посочи,

за договор за производство на самолетите и впоследствие в хода на изпълнение на програмата Програмният офис F-16 България (РМО F-16 Bulgaria/AFLCMC) дефинира редица възможности за подобряване на изпълнението на договора, които изискват извършване на различни по обхват промени в съдържанието на подписания договор BU-D-SAB. Когато измененията не се оценяват като значими, Проектният офис може да извърши промени в договора чрез така наречената модификация. Извършването на такива промени съгласно Наставлението на Департамента по отбрана на САЩ за подпомагане в областта на сигурността не изисква съгласие и подпис от страна на модификации в съдържанието на договор BU-D-SAB. Проектът на договор BU-D-SAB LOA A1 е изготвен съгласно законодателството на САЩ при спазването на същите стандартни условия, както и вече влезлите в сила договори за придобиване на F 16

за Изменение и допълнение № 1 към Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“, като това изменение и допълнение не променя стойността на международния договор BU-D-SAB LOA „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“, а предвижда различни промени в неговото съдържание. Изменение и допълнение не променя Стандартните Общи условия за изпълнение на FMS договор BU-D-SAB LOA, които са включени в неговото съдържание. То не увеличава стойността на подписания през 2019 г. договор и не изисква допълнителни вноски към вече заплатената от нас авансова сума. С предложеното изменение не се намаляват или стесняват заложените способности на оръжейната система F-16 Block 70, както са заявени в изискванията на българската страна при подписване на договора за доставка. Срокът за влизане в сила на подписания договор BU-D-SAB A1 след последното му удължаване по наше искане и информиране на американската страна за изпълнението на българските процедури по влизането му в сила изтича на 15 август 2022 г. След писмено съгласие от страна на ВВС на САЩ Министерството на отбраната ще отрази това върху подписания документ. Това е първото изменение и допълнение по този международен FMS договор BU-D-SAB и предвид динамиката в световната икономическа обстановка няма да бъде последно. Според информация на ВВС на САЩ веднага след влизане в сила на това изменение ще се започне работа по следващото изменение № 2. От страна на американското правителство е отправено искане подписаният договор за Изменение и допълнение № 1

в чл. 2 от Проектозакона се предлага Народното събрание да разпореди международният договор за Изменение и допълнение № 1 към (LOA) BU-D-SAB да не се обнародва в „Държавен вестник“. предложеният проект на закон за ратификация съдържа и вариант за разрешаване на друг изключително важен за Министерството на отбраната проблем, в частност създаване на механизъм за ускорено подписване на изменения и допълнения към вече ратифицирани и влезли в сила FMS договори. Програма FMS установява стандартен срок от 2 месеца за подписване на договори и допълнения и изменения към тях. Предвид изискванията на Закона за международните договори на Република България спазването на този срок на практика е невъзможно. Поради тази причина и с цел оперативно и ефективно управление на средствата по тези сключени договори е предложен вариант министърът на отбраната да бъде оправомощен да сключва изменения и допълнения на ратифицирани FMS без последваща ратификация, когато това е свързано с техническите, организационните или други параметри на доставката и не води до увеличаване на стойността, предвидена като задължение за българската страна в следните международни договори

Министърът уведоми народните представители за постъпило становище от Министерството на външните работи по отношение на разпоредбата на чл. 6 за съответствието ѝ със Закона за международните договори. От членовете на Комисията по отбрана участие в обсъждането и в подкрепа на Законопроекта председателят Атанас Зафиров, заместник-председателите Александър Александров, Благовест Белев и Христо Гаджев и народният представител Атанас Славов. Всички те се обединиха около мнението предложението в в § 1 от заключителните разпоредби за създаване на чл. 6 да отпадне от Законопроекта, за да се избегне несъответствие с чл. 85, ал. 3 от Конституцията и Закона за международните договори. След приключване на дискусията се проведе гласуване, при което с 9 гласа „за“, 1 глас „против“ и 1 глас „въздържал се“ Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на международен договор за Изменение и допълнение № 1 към Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ и за допълнение на Закона за ратифициране на международен договор

AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги4“ и международен договор (LOA) BU-P-LAR „Многофункционална система за разпределение на информация – Съвместна тактическа радиосистема и свързана с нея поддръжка и оборудване“

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми дами „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на международен договор за Изменение и допълнение № 1 към Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях поддръжка“ и за допълнение на Закона за ратифициране на международен договор

международен договор (LOA) BU-P-AAD „Sidewinder AIM 9X Блок II ракети, свързани материали и услуги4“

На извънредно заседание, проведено на 19 юли 2022 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа посочения законопроект. На заседанието присъстваха от Министерството на отбраната министър Драгомир Заков и Владислав Шекеров, директор на дирекция „Политика на въоръженията“. Законопроектът беше представен от министър Драгомир Заков. В началото на своето изказване той подчерта, че желае да бъде оттеглен чл. 6 от Законопроекта, за да се избегне несъответствие с чл. 85 от Конституцията на Република България. Председателят на Комисията по бюджет и финанси направи уточнение, че това може да стане единствено с предложение на народен представител между първо и второ гласуване или в пленарната зала.

за производство на самолетите и впоследствие в хода на изпълнение на програмата Програмният офис F-16 България (РМО F-16 Bulgaria/AFLCMC) дефинира редица възможности за подобряване на изпълнението на договора, които изискват извършване на различни по обхват промени в съдържанието на подписания договор BU-D-SAB. Проектът на договор BU-D-SAB LOA А1 е изготвен съгласно законодателството на САЩ при спазването на същите стандартни условия, както и вече влезлите в сила договори за придобиване на F-16 Block 70, оборудване и въоръжение за него На основание на Протокол № 22 от 27 май 2022 г. от заседание на Министерския съвет на 17 юни 2022 г. е подписан международният договор за Изменение и допълнение № 1 към Писмо с оферта и приемане на офертата (LOA) BU-D-SAB „Самолети F-16 Block 70 и свързана и свързана с тях поддръжка“, като това изменение и допълнение не променя стойността на международния договор BU-D-SAB LOA „Самолети F-16 Block 70 и свързана с тях а предвижда различни промени в неговото съдържание. Подписаното Изменение и допълнение не променя Стандартните Общи условия за изпълнение на FMS договор BU-D-SAB LOA, които са включени в неговото които са включени в неговото съдържание. То не увеличава стойността на подписания през 2019 г. договор и не изисква допълнителни вноски към вече заплатената от България авансова сума. С предложеното изменение не се намаляват или стесняват стесняват заложените способности на оръжейната система F-16 Block 70, както са заявени в изискванията на българската страна при подписване на договора за доставка. Срокът за влизане в сила на подписания договор BU-D-SAB А1 след последното му удължаване по искане на българската страна, и информиране на американската страна за изпълнението на българските процедури по влизането му в сила изтича на 15 август 2022 г. След писмено съгласие от страна на САЩ Министерството на отбраната ще отрази това върху подписания документ. Това е първото изменение и допълнение по този международен FMS договор BU-D-SAB и предвид динамиката в световната икономическа обстановка няма да бъде последно. От страна на американското правителство е отправено искане подписаният договор за Изменение и допълнение № 1 към (LOA) BU-D-SAB да се третира като съдържащ Unclassified Information-CUI), която не трябва да става публично достояние. Предвид необходимостта от гарантиране на конфиденциалност в тази връзка в чл. 2 от Проектозакона се предлага Народното събрание да разпореди международният договор за Изменение и допълнение № 1 BU-D-SAB да не се обнародва в „Държавен вестник“. В хода на дискусията професор Румен Гечев взе отношение, като изрази своите притеснения, че с предлаганата ратификация ще бъде допуснато закъснение на изпълнението на първоначалния договор от 2019 г., както и ще се достигне до завишаване на предварително договорените суми. Счита, че интересът на българските данъкоплатци не е защитен в случая, и заяви, че депутатите от парламентарната група на „БСП за България“ няма да подкрепят Законопроекта. Според народния представител Андрей Гюров договорът трябва да бъде изпълнен, защитавайки националните интереси. Той отправи препоръка към министъра да бъде направена проверка дали тези промени ще доведат до нови финансови ангажименти за страната ни. В заключение подчерта, че народните представители от парламентарната група на „Продължаваме промяната“ ще подкрепят Законопроекта. В отговор на народния представител Цончо Ганев министър Заков уточни, че доставките на първите осем самолета F-16 Block 70 се очакват през първите три месеца на 2025 г., а цялата ескадрила от 16 самолета ще бъде в наличност през 2027-а или 2028 г. Председателят на Комисията Любомир Каримански отправи запитване към министъра дали освен посочените четири договора има и договор за поддръжка и изрази опасение, че с течение на времето поддръжката на софтуера и хардуера и комуникационните системи може да доведе до кумулативно оскъпяване. След проведеното обсъждане се проведе гласуване, при което се получиха следните резултати: 14 гласа „за“, 4 гласа „против“ и без гласове „въздържал се“. Въз основа на гореизложеното и резултатите от гласуването

Благодаря, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители, бих искал само да допълня, тъй като стана дума и в Доклада на Комисията по отбрана, по отношение на предложения в Законопроекта чл. 6 и получените допълнителни становища от Министерството на външните работи и дирекция „Правна“ на Народното събрание, считаме, че чл. 6 като част от § 1